se ukvarja z lastništvom polovice slovenske nuklearke, ima v lasti določen del proizvodnje, nima pa trgovanja, nima pa dobave in ni dobavitelj.

električne energije in tudi vsem dobaviteljem, ki so v posredni državni lasti. Jaz mislim, da gre ta amandma proti zanesljivi in varni oskrbi odjemalcev, in to največjega dobavitelja, zato moramo poskrbeti, da se ta varna in zanesljiva oskrba še naprej izvaja. Tudi ne drži, da karkoli dajemo proizvodnim stebrom. Gre za poroštvo, ki so ga po neki uspešni, tudi druge države članice, ne veliko, mi smo mogoče nekje peta, šesta, ki temu zgledu sledimo, tudi ostale sledijo, zato da se lahko zagotavlja obratni kapital za tako imenovane margin call oziroma variation margin, ki je potreben za to, da se lahko električna energija, ki je bila poceni nakupljena tudi na tujih borzah, varno pripelje našim odjemalcem do meseca januarja, ko se bo začela ta dobava tudi izvajati. Stran 128 poročila Agencije za energijo, ki je energetski regulator, natanko opredeljuje, kakšni so tržni deleži in kateri dobavitelj ima koliko odjemalcev in koliko prodanih kilovatnih ur. To poročilo za leto 2021 je seveda staro. Jaz mislim, da dobavitelj, ki v bistvu pomaga odjemalcem, da državni Telekom pod bivšim vodstvom, ko niso znali prodajati električne energije, niso je pravočasno zakupili, in ravno ta dobavitelj je te odjemalce rešil, in to po najnižji ceni. Zakaj najnižji ceni? Ker na spletni strani Agencije za energijo so objavljeni vsi ceniki in primerjalnik, še vedno pa so te cene nižje, kot jih je vlada regulirala. glede na to da je vlada cene regulirala s 1. septembrom, tako kot je državni sekretar povedal, so cene, ki jih odjemalci plačujejo, in te so tiste, ne tiste virtualne, ki jih vi navajate z neke borze, ampak cene, ki jih pa odjemalci plačujejo, so pa natančno 0,118 evra na kilovatno uro v času visoke tarife,

Če gremo na malo gospodarstvo in pa določen segment tudi srednjega gospodarstva, so cene v visoki tarifi 0,138, v mali tarifi 0,124

in so bile zato dane vnaprej, da smo se lahko varno pripravili na jesenski in zimski čas za 12 mesecev, ker si je gospodarstvo želelo vnaprejšnje regulacije, vnaprejšnje stabilne in pa predvidljive razmere, smo seveda poskušali res iti maksimalno na roko. Želeli smo predvidljivost obdobja in da bi bila ta vidljivost še daljša, ampak Zakon o kontroli cen omejuje regulacijo na 12 mesecev. Tako s 1. septembrom ta regulacija že poteka tudi na plinu, kjer so cene 0,073 evra na kilovatno uro in pa za malo gospodarstvo 0,079 evra na kilovatno uro. To so veliko nižje cene, kot so povprečne cene znotraj Evropske unije, na podlagi preteklih objavljenih podatkov meseca nazaj. Ampak to so tiste cene, ki jih gospodarstvo oziroma gospodinjci plačujejo. Zakaj smo pohiteli dva meseca nazaj z regulacijo? Ker ni minil niti en mesec, ko so dobavitelji tudi zaradi rasti cen na veleprodajnih trgih ali na energetskih borzah začeli dvigovati svoje osnovne cenike in takrat je morala vlada zamejiti v neki točki. Če danes pogledamo kje je cena na regulirani ravni in kje je tržna cena,

na to da gre tu za poroštvo, gre za sredstva, da lahko iz obratnega kapitala zagotovimo varno in zanesljivo oskrbo,

stopile za svojimi energetskimi proizvodnimi stebri ali pa proizvodnimi družbami, se je pričakovalo na nek način tudi od finančnih institucij, skladov, klirinških bank, in so razmerje ščitenja povečali z 1,0 na 1,2. Zdaj že vidimo, da gre na 1,25, kar pomeni, da bo še četrtina več sredstev potrebnih za isto ceno pri isti količini. To so bile cene brez DDV, da bom natančen in zelo eksakten. Naj še opišem ta model, da bo jasno. Holding Slovenske elektrarne ima kar nekaj proizvodnih podjetij, s katerimi upravlja. Ima določene pogodbe o transfernih cenah. Ima tudi na samem HSE, d. o. o., koncentracijo dobave električne energije, ima tudi koncentracijo trgovanja z električno energijo, se pravi, da v eni pravni osebi opravlja več funkcij. To ni tako v drugem proizvodnem stebru Gen energija, ki ima hčerinsko podjetje Gen-I, d. o. o., imapa tudi več hčerinskih podjetij. Podjetje GEN-I, d. o. o., je izključno namenjeno temu, da se ukvarja z mednarodnim trgovanjem, da se ukvarja s slovenskim trgovanjem in je bil in je še vedno eden največjih v jugovzhodni Evropi. Zakaj ima še vedno najnižje cene? Zaradi tega ker vse te mednarodne tokove na energetskih borzah trguje zato, da lahko cene iz mednarodnih trgov prenese in ponuja, s tem pa tudi znižuje povprečno ceno v Sloveniji, kar konec koncev vsebujejo tudi vsa poročila, ki jih lahko vidimo tudi na spletni strani Evropske komisije oziroma Evropske unije.

Izredno ironično je vse, kar smo danes poslušali s strani opozicije, in nisem vedel, da imamo takšne energetske svetovalce v vaših vrstah. Bom pa povedal eno zgodbo, ki je verjetno širši javnosti neznana, je zelo zanimiva in pravzaprav meče slabo luč na vse politično motivirane in lažne obsodbe opozicije. Idejni oče zelene transformacije je dr. Golob. Še na prejšnjem delovnem mestu je davnega leta 2016 že imel pripravljeno analizo in strategijo zelenega preboja z izgradnjo sončnih elektrarn, s povečano priključno močjo hidroelektrarn, kakor tudi neizogibno izgradnjo bloka NEK 2, kar bi pokrivalo oziroma celo preseglo proizvodnjo električne energije za industrijsko rabo. Ta vizija bi ob višji samooskrbnosti ponujala več manevrskega prostora oziroma potencialno pogajalsko moč na skupnem energetskem trgu glede regulative. Trenutno smo nekje 30- odstotno odvisni. Žal zadnji dve vladi nista imeli Vlada Janeza Janše je šla celo tako daleč, da so zaradi prezira nad samooskrbnostjo izvedli intenzivno kadrovanje po celem elektrogospodarstvu, četudi je bilo na mizi ponujeno sofinanciranje brez državnih sredstev, ker je poslovni model pač to omogočal. K sreči se je v manjšem obsegu zadeva vseeno izvajala in se še, žal pa ne v potencialu, kot je bilo zastavljeno. Dodatno velja omeniti, da je poslovni model solarizacije s samooskrbo nekaj najbolj vizionarnega in pomembnega za planet, čigar idejni oče je prav tako doktor Golob. Zakaj pa je poslovni model tako uspešen? Naročniki prihranijo in si pravzaprav z izgradnjo lahko privoščijo brez občutnega povečanja mesečnega stroška za električno energijo oziroma si strošek zamrznejo, kar bo imelo na potrošnika celo pozitiven vpliv ob ob predpostavki, da nam naslednjih nekaj let brez evropske regulative sledi neizogibno povečanje cen tudi na gospodinjskem delu. Podjetja, ki izvajajo projekt izgradenj, kujejo dobiček in s tem ustvarjajo konkurenco. Ta pa pripomore k eksponencialni rasti, najpomembnejši rezultat vsega skupaj pa je čistejši planet zaradi večje priključne moči obnovljivih virov. Omrežnina, ki jo je pa vaša vlada Janeza Janše odvzela elektrodistributerjem za obdobje treh mesecev, pa je blokirala in še vedno zavira razvoj elektroenergetskega sistema. S tem ste upočasnili priključevanje novih zgrajenih sončnih elektrarn. Trditev, da imamo v Sloveniji najdražjo ceno električne energije, ne drži, ker so za to taktično izbrani datumi s cenami. Če pa že, je to posledica večletne slabe politike na področju samooskrbnosti. Tukaj mi nismo imeli popolnoma nobenih prstov zraven. Če bi bili dovolj samooskrbni, bi bila cena v Sloveniji zagotovo nižja. Ob podtikanju, zakaj poroštvo Gen-I, bi želel opomniti, da je družba Gen-I 100-procentno v državni lasti. To ste v predvolilnih bojih zelo znali povedati, sedaj pa želite uničevati enako kot javni RTV servis. Kar se pa tiče zakona, bom za širšo javnost povedal zelo preprosto. Poroštvo rešuje problem likvidnosti. Treba se je zavedati, da so cene desetkrat višje napram lanskem letu, priliv odjemalcev se zgodi enkrat mesečno in v vmesnem obdobju ob ekstremnem nihanju cen nastanejo izredne težave z likvidnostjo, ki jih prav v nobenem slučaju ni bilo mogoče predvideti. Ker se v SDS očitno ne zavedate, da smo v najhujši energetski krizi vseh časov in da si motnje z dobavo nikakor ne smemo privoščiti, si bom dovolil našteti nekaj stvari, ki jih je vlada uspela narediti. Že julija se je uvedla plinska in elektroenergetska kapica za gospodinjske odjemalce, znižanje DDV energentov na 9,5, težko cirka 130 milijonov evrov. 8. 7. je vlada sprejela paket različnih ukrepov za pomoč kmetijstvu in ribištvu v višini 22,4 milijone evrov, izvzete niso bile niti primarne kmetijske dejavnosti in smo jih predprejšnji teden zajeli v 40-milijonskem paketu pomoči pod resorjem Ministrstva za gospodarstvo.

Najprej se niti nisem mislil oglasiti v tej razpravi, ker v bistvu gre za en zakon, okrog katerega sem mislil, da bomo relativno hitro dosegli soglasje in videli, da je potreben. Ampak me jezi ta razprava že skozi cele te tri točke današnjega reda, predvsem opozicije, kot da ne bi bila situacija resna, in to ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Jaz pozdravljam ukrepe vlade in tudi sprejetje tega zakona, ki je bil napovedan, načrtovan, da ne omenjam, da je več kot potreben iz razlogov, ki smo jih danes že ne vem kolikokrat slišali.

cene sprejemljive, da jih bodo družinski proračuni zmogli. Samo to delamo. Ne samo zadnje tri tedne, ampak tudi že pred parlamentarnimi počitnicami je bila ena vrsta zakonov, ki gredo v smeri, ki sem jo omenil.

Smo povedali, kdaj se začne kurilna sezona in kdaj smo začeli dobivati v prejšnjem sklicu prve apele predvsem tistih, ki niso več zmogli plačevati visokih položnic za ogrevanje. oktobru. Kdaj ste sprejeli zakon? Na koncu kurilne sezone zgolj slučajno en teden pred volitvami. Toliko o pravočasnosti ukrepov. Jaz ne vem, kako imate obraze, da sploh omenjate to

Ne, čakali ste en teden pred volitvam. Toliko vas je skrbelo, da ne bodo ljudje … Da ne omenjam drugih rešitev okoli teh skupinskih ogrevanj, centralnih in tako naprej. Opozarjanja, rešitev pa ni bilo. Vse to je bilo v zadnjih treh tednih s strani te aktualne vlade.

v tej smeri, to je ukrepi, ki bodo pomagali našim državljankam in državljanom, da prebrodimo to noro situacijo, ki se je pojavila na energetskih trgih. Je pa nekaj res, spoštovane kolegice in kolegi, da se je ta koalicija zavezala, da bo delala drugače. Kaj pomeni drugače? Drugače med drugim pomeni tudi sprejetje tega zakona, o katerem se sedaj pogovarjamo, in da bo vse ukrepe v naslednjih mesecih sprejemala na podlagi zakona in ne neustavnih odlokov, s katerimi je prejšnja vlada počela počela vse, kar je počela, ampak na podlagi zakonskih določb. In to je tisto drugače. Drugače je tudi to, da je v svoje ukrepe vključila deležnike iz gospodarstva, sociale, nevladnike. Tudi to je, spoštovane kolegice in kolegi, drugače.

Prebrala je celo vrsto netočnih podatkov. Hvala ministru, da mi je dal prave podatke, Slovenci si zaslužimo, tako kot je rekla, da lahko slišijo in tudi preverijo tudi podatek, ki ga je dala, da smo samooskrbni. Nismo samooskrbni, spoštovane kolegice in kolegi.

Hvala lepa. Naslednji je gospod Franc Rosec in za njim Andreja Živic. Izvolite. FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala za besedo, predsedujoča.

Moramo se zavedati, če smo v opoziciji, da lahko tudi vprašamo kaj takšnega, kar vam ni všeč. Mi smo bili v prejšnjem obdobju navajeni tudi z vaše strani, da so prišli kakšna vprašanja, ki nam tudi niso bila všeč. Ampak to je naloga opozicije, da pač sprašuje.

Zakaj sem rekel 1,2 milijarde? Jaz sem pričakoval, da bo danes tu bolj burna razprava, več časa.

nazaj. Do leta 2012 je skupina HSE za svojo družbo TEŠ iskala poroštvo v višini 440 milijonov evrov v parlamentu. Bilo je veliko odborov,

Sam sicer nisem član Odbora za finance, ampak ko sem gledal tisti posnetek Odbora za finance, tam nisem videl nobenega predstavnika SDH, ne predstavnika uprave Gen energije, ne Holdinga. Zdaj imamo na

To mi pa res ne gre skozi. V naslovu zakona piše: nakup energije, plina, emisijskih kuponov. Se pravi, nobene novogradnje. Nobenega novega objekta ne bomo naredili, samo te tri točke moramo rešiti. Jaz ne vem, kakšne dokumente je imelo finančno ministrstvo, da se je odločilo, da je to poroštvo potrebno. Najbrž je potrebno. Ampak ali je višina prava,

povzel še eno zadevo. Lansko jesen je bilo srečanje energetikov na Brdu pri Kranju.

po vsej regiji in GEN-I lahko zagotovi manko te energije, ki se bi pojavil, če blok 6 oziroma TEŠ kompletno zapremo že 2028.

poroštva za nakup energije, plina, emisijskih kuponov. Tu, spoštovani kolegi poslanke in poslanci, se meni matematika ravno ne izide.

Njegov nastop je bil tam na Brdu zelo prepričljiv. Jaz, ki prihajam iz doline, smo rekli uh, zdaj pa niti 2033 ne bo, celo 2028 se obeta, in to je velik šok za dolino. Ampak, glej ga zlomka, danes, ko sem bil na poti v

in Jedrska elektrarna Krško bo iz omrežja izključena za en mesec. Če se zgodi kakšna okvara bloka 6, mi ne vemo, ali bo prišlo do razpada omrežja ali ne. Mi računamo, da nam bodo sosednje države pomagale, bodo ali ne bodo, vemo iz preteklosti kolikokrat je tudi Slovenija pomagala s svojimi enotami, podporo da se nemški energetski sistem ni razsul.

kam z energetiko oziroma s prestrukturiranjem te naše nesrečne Šaleške doline in tam so bili tudi določeni strokovnjaki iz državnih podjetij, ki so rekli, da bo elektrika šla tam nekje 50, maksimalno 70, nikoli pa kaj več gor.

85 oziroma letos je najbrž ta samooskrba manjša, posledično zaradi slabših vodotokov oziroma vodostajev v hidroelektrarnah, se proizvodnja manjša,

Mi imamo infrastrukturo zelo zelo slabo. Mi se moramo lotiti najprej infrastrukture, potem pa nekih sončnih elektrarn oziroma tam, kjer pa so možne, jih je pa smotrno izkoristiti. Niso pa možne

Mi pa vemo, da umestiti nek objekt v prostor, je pri nas dolgotrajni postopek. Tako da smo mi pred velikimi izzivi, neznankami.

Še enkrat. Za razmere na trgu ni kriva ta vlada. Jaz mislim, da je to vsem jasno. Krive so razmere na borzah. Poroštveni zakoni gredo v smeri zavarovanj ne samo v Sloveniji, tudi na Švedskem, v Nemčiji. Ne vem, zakaj je to zdaj tako pereče. Kar pa je najbolj bistveno, amandma, ki ste ga tik pred zdajci vložili k 1. členu za izločitev GEN-I, pomeni, da v bistvu nasprotujete izplačilom nagrad poslovodstvu, prav tisto, kar ste lani in kar je bila tako pereča tema naslavljanja medijem, zdaj ravno s tem zakonom in s tem amandmajem temu nasprotujete. Jaz si resnično želim, da bi mogoče kdo od vas šel na ekskurzijo, na delovno ekskurzijo v gospodarske družbe, gospodarske energetske družbe, da vidi malček, kako gredo razmere na trgih, kako se razvijajo novi produkti, kako se vlaga v zaposlene in tako naprej. Gospa kolegica, ki je zastavila vladi vprašanje, še preden je odgovoril, je odšla ven, se pravi, je ni zanimalo, kakšni so odgovori. Jaz bi ji pa samo še enkrat povedala, da 80 % oskrbe z energijo ne pomeni, da je Slovenija samooskrbna. Ne, ni res, dogaja se tudi na trgu. In tudi na trgu se te marže izoblikujejo v dobičke, iz katerih ima tudi nekaj

Zahvalil bi se predvsem gospodu ministru za izčrpna pojasnila v zvezi s cenami. Ob tem bi povedal, kar sem že povedal pri 1. in pri 2. točki, da današnji trije zakoni nimajo neposredne povezave s cenami, ki jih plačujejo potrošniki oziroma odjemalci, mogoče posredno imajo, ampak se današnji zakoni zakoni nanašajo na področje zanesljivosti oskrbe. To pomeni, da bomo čez zimo lahko ukrepali glede na zelo na zelo volatilne razmere na energetskih trgih. Ko pa pridemo na energetske trge, pa dejansko moram omeniti, pa sem to že včeraj tudi na odboru precej podrobno razložil, glede na vprašanje gospe Irgl oziroma na to, da ima Slovenija najvišjo ceno električne energije. To ni res. To je podatek, ki je potegnjen z interneta iz trenutnega To pa ne pomeni cene elektrike za naše odjemalce. To je samo podatek trenutne cene na tako imenovanem spot marketu. To je cena za dan vnaprej. segmentu trga se tudi trgovci in dobavitelji trudijo, da bi čim manj po tej ceni kupovali, ampak če je kdaj sila, to tudi kupijo, sicer so pa terminski posli. To omenjam še enkrat prav posebej zdaj na plenarni seji pred javnostjo, ker že na prejšnjih sejah, ko smo se pogovarjali o zniževanju davkov za energente, pa danes, ko se pogovarjamo o zanesljivi oskrbi, zmeraj znova slišimo podatek, da ima Slovenija najvišjo ceno elektrike. Nima. To ni res. Podatki o cenah elektrike, ki jo plačujejo končni odjemalci, so razvidni iz Eurostata in iz Sursa. Podatkov za letošnje leto še ni. Seveda bodo podatki za letošnje leto tako prvo polovico kot potem verjetno drugo polovico in pa končno zgodbo višji, kot so bili lanski. Ampak trenutno glede umestitve Slovenije pri cenah podatke v tej brošuri in pa v celotnem energetskem poročilu, ki ste ga vsi poslanci prejeli, in sicer: za gospodinjske odjemalce je bila v letu 2021 Slovenija po končni ceni električne energije za značilnega gospodinjskega odjemalca na 19. mestu od 27 držav EU. Še boljši rezultat pa je imela v letu 2021 pri značilnih poslovnih odjemalcih, kjer

18 in 19 v tej brošuri. Ko bo taka brošura izšla za leto 2022, takrat bo lahko nekdo od nas tukaj rekel, da Slovenija pa ima ceno na tem in tem mestu v EU. Zato še enkrat poudarjam, da je veliko zavajanje, ko nekdo pride, pogleda en naključen podatek s spletne strani borz in reče, da ima Slovenija najvišjo ceno elektrike. Nima. To je cena na veleprodajnem trgu, in to celo na trenutnem trenutnem dnevnem trgu, kar pa že itak po značilnosti veleprodajnega trga so to najvišje cene, ne prevalijo se pa v končne odjemalce. Vsekakor pa je gospod minister potem zelo detajlno pojasnil tudi drugi del zgodbe, kaj je do sedaj že bilo narejeno v tem kratkem času delovanja naše vlade na področju regulacije cen energentov in pa tudi znižanja DDV. Učinki tega, kot smo danes že večkrat slišali v vseh treh točkah današnje seje, se bodo od 1. septembra naprej direktno zrcalili na položnicah naših odjemalcev.

Hvala za besedo, predsednica. Kar bi želel, je morda na kratko samo še orisati en del konteksta, da potem pridemo tudi do odgovora na vprašanje, ki ste ga tudi prej zastavili, predvsem z vidika obsega poroštev. Se pravi, ta zadeva, ki jo imamo zdaj oziroma se nam dogaja na energetskih trgih, posebej kar se tiče električne energije, se je kuhala že kar dolgo v zadnjih nekaj letih. Spomnite se po tisti nesreči jedrske elektrarne Fukušima, ko se je v Evropi obrnil veter, lahko tako rečemo. Začele so se izklapljati jedrske elektrarne, ki so bile močan steber zagotavljanja pasovne električne energije, sočasno seveda v okviru zelenega prehoda, izklapljanje termoelektrarn, predvsem premogovniških. Po drugi strani pa se je potem zaobjel ta zeleni prehod na ta način, da se je začelo zanašati na obnovljive vire. Gre predvsem za veter in sončno energijo. Ti imajo določeno nihajnost, za stabilizacijo tega sistema pa so zanimive črpalne elektrarne, so zanimive tudi hidro, ki se lahko hitro odzovejo, zanimive so pa seveda tudi plinske. Predvsem Nemčija se je zanašala na to, da bo imela poceni plin in da bo lahko še vedno vse tiste izpade, ki bi se dogajali oziroma ko bi prišlo do nekih neravnovesij v omrežju, hitro nadomestila s plinskimi. Zdaj se nam je nekako zgodil, lahko rečemo, vihar vseh viharjev. Na eni strani vojna v Ukrajini, težave s plinom, se pravi, imamo težave s tem, da plinske nimajo plina oziroma se špara za industrijo. Po drugi strani obnovljivi viri ne morejo delati s tako kapaciteto ali pa niso toliko predvidljivi, kot bi si želeli. Po tretji strani je prišlo spet do izraza to globalno segrevanje in tudi ta silovita nihajnost v vremenskih pojavih, silovita suša. Ta silovita suša za sabo ni potegnila zgolj tega, kar se nam je zgodilo pri nas na soškem delu, ko so hidroelektrarne delale z bistveno nižjo zmogljivostjo, zdaj se to nekoliko popravlja,

termoelektrarne, ki so se pa začele tudi zbujati, lahko rečemo temu skladne rezerve, ki smo jih ponovno zagnali, za razliko od jedrskih, kjer to ni možno tako hitro ali pa sploh ni mogoče, se je suša zažrla tudi tam, ker dosti tega premoga, ki prihaja, gre po rekah. Če vodostaja ni, barke ne vozijo, je treba iti na tire ali pa poiskati druge vire. Pa je spet težava, da ne moreš delati na polni obremenitvi. Ko se je vse to skupaj seštelo in je specifika delovanja tudi tega trenutnega trga oziroma spot trga, na kakšen način se določajo cene, odigrala svoje, in so se tudi zelo dobro na to pripravili in odzvali špekulanti, dobro podkrepljeni tudi s finančnimi trgi, ki vedno radi zavohajo kri, tudi pri nas so jo, ko smo bili v času sanacije v okviru finančne krize, se vse skupaj to sešteje v neko zelo nezavidljivo situacijo. Cene na trenutnih trgih visoko navzgor, tudi na terminskih trgih visoko navzgor, poleg tega pa še silovita nihajnost. In zdaj pridemo do poroštva. Družbe,

kar se sliši seveda razumno. Potem pa pride ta del nerazumnosti. Ko enkrat cena eksplodira s 60 na 150, se že nekaj dogaja, potem je šla na 300, je šla na 500, je šla na 600, v enih momentih špice so cene dosegle tisoč 200 evrov. Ko pa tam pogledaš, kakšno moraš imeti kritje, vidiš, da 10 odstotkov od, na primer, 800 ali pa tisoč evrov ni več 6 ali 8 evrov, ampak je to 60 evrov, 80 evrov, lahko 100, lahko 120. In v tem trenutku, poleg tega da se je podeseteril, podvajseteril obseg kritja, ki ga morajo te družbe zagotavljati zgolj zato, da ostajajo v obstoječih poslih, ker tu ne gre za nove posle, gre za tisto elektriko, ki so jo oni že vnaprej zakupili ali pa po drugi strani prodajali, seveda situacija postala še nekoliko bolj nezavidljiva, kar je omenil že prej minister, da so pa nekateri razmislili, da pri taki nihajnosti pa morda 10-odstotno kritje ni dovolj. Kaj pa, če bi pa dvignili na 30- odstotno kritje? V taki situaciji nismo edina država. Že prej smo začeli razmišljati, kako pa zagotoviti, da tisto, kar je bilo že sklenjeno, ne bi zgolj zaradi nekega špekulativnega pristopa in mehanizmov, ki se sami sprožijo, se pravi, ko ne uspeš zagotavljati kritja in kar naenkrat ostaneš dobesedno brez dobav, kako to nasloviti. Podobno kot nekatere druge države smo tukaj vstopili notri. Nenazadnje tudi Švedska, mislim, da je bilo tam 20 milijard kritja. Mislim, da je to tudi v gradivu izpostavljeno. Potem imamo za Avstrijo zgolj za Dunaj za eno družbo dve milijardi poroštev in tako najprej. Na evropski ravni tudi prepoznalo, da je to težava. Ali bi se uvedel na evropski ravni tak inštrument, potekajo tudi debate, zato da bi zaščitili varnost dobav. Ker paradoks, ki ni paradoks, ampak če pogledamo navadne finančne trge, tam gre po navadi za denar, za izvedene finančne inštrumente, za delnice, za obveznice.

Dejansko prideš v ta paradoks, da ko se pogovarjamo o elektriki in energetiki, je kralj količina pred ceno, za razliko od finančnih malverzacij, kjer je seveda vedno dobiček, vedno denar. Tukaj, če se zadeva ustavi, če ni količin, ki so potrebne, da teče gospodarstvo,

Teče pa to lahko tako. En dan, sedaj ko imamo silovito nihajnost, bo treba doplačati notri 100 milijonov, naslednji dan se lahko zgodi, da bo že nazaj dobila ta družba 60 milijonov kritja in tako bo nekakšen pingpong, če se zelo pogovorno izrazim, tekel. Ta kritja, to silovito nihajnost in to rast, ki se je sedaj zgodila, se poskuša s tem poroštvenim zakonom obvladovati, da bo energija na razpolago takrat, ko se potrebuje. In to vse do tistega trenutka, ko bodo tudi na evropski ravni, ker samo na lokalni ravni tega najbrž ni mogoče rešiti, razen če bi se zaprli, se zaprli, neke rešitve glede regulacije na trgu, kako bo to teklo. Tudi določene zamisli, recimo na Ministrstvu za finance seveda smo že pristopili k temu, se tudi pogovarjamo z Ministrstvom za infrastrukturo, kaj je pa z našim / nerazumljivo/ direktivo, ki se ukvarja s tem, kaj se ne trgu dogaja takrat, ko pride do nekih nepojasnjenih eskalacij, dvigov, skokov. Pri delnicah se ustavi trgovanje in se pogleda, kaj se je zgodilo. Ali so morda insajderske informacije, se kaj posebnega dogaja? Dajmo to raziskati in vsem enake informacije, da se odločijo. Za elektriko tega ne moreš narediti za naslednji dan. Če se ti ustaviš in rečeš, da bomo razmislili, naslednji dan nimaš kaj razmišljati, ker veš, da elektrike ni. Tako ti prestopi zahtevajo morda malo več razmisleka. Zato smo tudi tako tesno skupaj, lahko tako rečem, tudi z Ministrstvom za infrastrukturo. Sočasno se iščejo različne rešitve na več nivojih, državnem, regionalnem pa tudi mednarodnem oziroma evropskem. V doglednem času, ko bomo s takšnimi dodatnimi rešitvami prihajali sem notri, vam jih bomo tudi predstavili in vas prosili za podporo. Kot v tem primeru, kjer vas, kot je že minister rekel, prosim za podporo k zakonu. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati razen gospoda Sajovica? Izvolite, gospod Sajovic. Hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Danes debatiramo o zakonu o poroštvu, mislim, da na nepravi način. Kaj pomeni beseda poroštvo? Da stojiš za neko transakcijo, za nekim dejanjem. Vas je mogoče že vprašal kdo od sorodnikov, sinov, hčera, češ, ata, mama, ali bi bila porok za nakup mojega stanovanja. O kakšnem poroštvu govorimo danes? Da bi bili Slovenke in Slovenci pozimi na toplem in na svetlem in da bi naša podjetja delala, proizvajala naprej. In mi imamo s tem očitno veliko politično težavo. Ali pa narobe. Vesel sem, da poslanke in poslanci Svobode zvesto in pozorno spremljajo vse razprave, za razliko od tistih, ki postavijo dva, tri populistična, izmišljena vprašanja, potem se pa odsmejejo, zahihitajo in zapustijo to dvorano. Ne. Mi s poroštvom mislimo resno in odgovorno. V delu Evrope je vojna. Kaj je sporočilo pa zgodovinska lekcija, iz katere se Slovenke in Slovenci nismo veliko naučili? Da takrat, ko so krizne razmere, je treba iskati skupne rešitve, držati skupaj in ne iskati točk, kjer bomo nabrali nek političen kapital. In ta politizacija me resnično skrbi in pa žalosti. Jaz moram reči, da se zahvaljujem ministrstvu za vse odgovore in tudi vladi za vse ukrepe v prvih sto in še nekaj dneh. Se je vojna začela z nastopom te vlade? Ni. Začela se je prej. Tisti, ki vse vejo in znajo, bi že februarja morali vedeti, kaj sledi. Zmeraj v zgodovini je bilo tako, kadar so vojne razmere, je problem z draginjo, hrano,

enkrat do Gen-I, enkrat do predsednika vlade in še kaj. Že desetletje, preden sem sploh vedel, da se bom kdaj šel kakšno politiko,

do konca leta brez dražitev in z nižjimi cenami od reguliranih. Je to narobe? Je to slabo? In zagotavljajo te cene, ne tiste, o katerih je govorila kolegica Irglova, ampak tiste, o katerih je govoril Tomaž, zagotavljajo nam jih do konca leta. Tako da o teh zadevah in o podjetjih, ki so v državni lasti, jaz si želim, da bi imeli še več takih močnih igralcev na trgu energije pa še kje, ki znajo pogledati v svet in tudi čez naše meje. Še dveh točk se bom dotaknil. Slovenci bi bili lahko in smo samooskrbni tudi s kurjenjem lesa. Nekateri ga problematizirajo z okoljskega vidika. Kar se tiče CO2 in ogljičnega odtisa, kurjenje lesa, suhega, kvalitetnega, pripravljenega tako, kot je treba, v pečeh z vpihavanjem zraka in s popolnim izgorevanjem, je okoljsko nevtralno. V slovenskih gozdovih nam gnije vsak dan na milijone in milijone kubikov starega lesa. Pri gnitju lesa se sproži enaka količina CO2 kot pri kurjenju v pečeh, ki imajo popoln izkoristek in ogrevanje. To je seveda učinkovito in daleč najcenejše. Je pa seveda za to treba pljuniti v roke in zavihati rokave. Poznam lastnike velikih gozdov, ki se ogrevajo na kurilno olje. Eden od njih mi je prejšnji teden rekel: »Sem že mislil, da bi se ogreval na biomaso iz svojih gozdov, ampak kaj bomo zdaj šparali, saj bo vlada tako regulirala cene in se zame ne bo nič podražilo.« V Sloveniji na leto proizvedemo 2 milijona kubikov lesne biomase na novo, toliko jo zraste. Mi jo izkoristimo komaj polovico. Nimamo žagovine, ker nimamo lesnopredelovalne industrije, da bi sami delali pelete in brikete. Samo 80 odstotkov smo samooskrbni. Les uvažamo iz Bosne. In zdaj nas je po vseh teh debatah razpravah o TEŠ in tudi tistih, ki smo ga takrat, ko nismo vedeli vsega, z dobrim namenom podprli, nas moti, da v slovenskem premogovniškem bazenu v TEŠ kurimo premog. premog. Ja, to je pa res škandal brez primere! Jaz bi si želel, da v Sloveniji tako kot v tujini na varen način kurimo tudi naše odpadke v sežigalnicah z ustreznimi filtri, z ustreznim širokim nadzorom javnosti. Tako pa izvažamo surovino, ki jo na sosednjem Dunaju in pa še kje kurijo, drago plačujemo za to, da se oni grejejo ceneje. Tako da v teh časih, ko tudi Nemci pa še kdo odstopa od tistih zelenih in okoljskih standardov, razmišljamo tako, kot se v krizi in v vojnem času v Evropi razmišlja. Izkoristiš vse največje možnosti za to, da preživiš. Na koncu. Nekateri ne zmorejo razumeti zgodbe proizvodnje elektroenergije preko hidroelektrarn. Kakšno leto je bilo letos, se ve. Podnebne spremembe so nam ukradle veliko megavatnih ur. Ta vlada želi s skupino nekaj deset ljudi organizirati Ministrstvo za podnebne spremembe, da bi bilo iskanje rešitev točkovno, fokusno, na enem mestu, hitro, poudarjeno in učinkovito. Na drugi strani nekateri na to temo sklicali referendum, zbirajo podpise, ker smo proti birokratizaciji nekaj deset ljudi. In to stranke,

potem ko se je končal mandat ali pa kakšen teden prej, zaposlile nekaj tisoč ljudi, od katerih velika večina nič ne dela, ima pa člansko izkaznico ene ali druge prave stranke in tam čakajo in vedrijo. To so pravi problemi Slovenije, ne pa poroštvo, s katerim zagotavljamo dodatno energijo za naša gospodinjstva in za tovarne, da bodo delale naprej. Zato amandmaja, ki zadeve problematizira, politizira,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

Nihče. Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in tudi 16. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 16.35. Hvala lepa, se vidimo.

MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Prosim vas, da preverite delovanje vaših glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oskrbi s pliniv okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda to je z drugo obravnavo Predloga zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijov okviru nujnega postopka. Odločamo o vloženih amandmajih. To bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 13. septembra 2022, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju poslanske skupine SDS k 2. členu. Glasujemo.

za jih je glasovalo 55, proti nihče. (Za je glasovalo 55.) (Proti nihče.) Ugotavljam da je amandma sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 21. členu predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje. Ne. Zato prehajamo zdaj na tretjo obravnavo predloga zakona. K predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Zato zdaj odločamo o predlogu zakona v celoti. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unijev okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 13. septembra 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 1. členu. Glasujemo.

Zdaj odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 8. členu. Glasujemo.

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 8. členu predloga zakona in sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti dodatne amandmaje. Ne. Prehajamo še na tretjo obravnavo predloga tega zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev in vas obveščam, vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Odločamo o predlogu zakona v celoti. Glasujemo.

Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 16. izredno sejo zbora in vam želim še naprej lep dan.